Sada prelazimo na: - Prijedlog Zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, prvo čitanje, P.Z. br. 602; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će Prijedlog zakona obrazložiti zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković-Kunšt. Hvala lijepo. Dakle, osim Ovršnog zakona o kojemu smo sada govorili i na koji zakon se nadovezuje ovaj zakon predlažemo izmjene koje se tiču provedbe postupka prodaje nekretnina u ovršnom postupku. Napredak tehnologije a posebice informatike omogućava djelotvorniju ovrhu sa jasnim razgraničenjem sudskih postupaka od ostalih tehničkih poslova i to sa prijenosom tih poslova iz sudske nadležnosti na druga tijela. Govorili smo o kontinuitetu i jedan od kontinuiteta u okviru ovih propisa je nadovezivanje na prvi značajan iskorak u ovoj sferi a to je bio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima iz 2011. godine odnosno koji je u primjeni krenuo 1. siječnja 2011. godine i koji je provedbu ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika kod banke povjerio financijskoj agenciji. Prethodno smo govorili o financijskoj agenciji, tu su bile izrečene određene, ako mogu reći kritike na račun financijske agencije. Država ima strukturu koja raspolaže sa dovoljno alata i dovoljno razgranatom mrežom da može podnijeti taj informatički teret dijela dijela provedbe ovrhe. I to je uspješno provedeno u postupcima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima a mi predviđamo da će biti uspješno provedeno i postupcima provedbe ovrhe na nekretninama. Dakle, koristi se baza podataka OIB-a, osobnog identifikacijskog broja i ovdje kod naplate na sredstvima se računa baza podataka jedinstvenog registra računa. Ostvaren je jedan učinkoviti sustav naplate koji ne ovisi o arbitraranosti pojedinca ili fizičke osobe nego se jednostavno svodi na bipolarni sustav koji je informatički prohodan. Povećan je postotak naplate tražbine vjerovnika. I općenito ono što je veliki problem a što ne može biti predmet drugačijih dogovora nego uistinu učinkovite naplate smanjen je privatni dug. Pokazalo se opravdanim normativno rješenje kojim se provedba ovrhe uređuje posebnim propisom i to tako da se temeljni propis ne opterećuje odredbama koje se odnose na tijela provedbe i na tehničke aspekte provedbe ovrhe. Na tom tragu je i predmetni prijedlog unapređenja provedbe ovrhe na nekretninama i pokretninama. Potreba za donošenjem ovog zakona proizlazi, odnosno motiviralo nas je s jedne strane stanje tržišta nekretnina koje ne možemo reći da je povoljno. I s druge strane postojeće uređenje prodaje nekretnina na usmenim javnim dražbama pojedinog suda. Dakle, nekretnine kao predmet ovrhe na usmenim javnim dražbama pojedinog suda ne potiču interes potencijalnih kupaca jer oni jednostavno nisu informirani dovoljno i ne znaju da se na određenom sudu dražbom prodaje nekretnina. S duge strane, ne ostvaruju se time značajne cijene, vjerovnici nisu namirili svoje tražbine, a dužnici nisu podmirili svoje dugovanje. Nastavlja se ono što smo prethodno pričali, kamate teku, povećavaju se troškovi. Dakle, na javnim dražbama ukoliko sudjeluje niti jedan, odnosno mali broj kupaca ne možemo postići one efekte koje želimo. Najveći broj potencijalnih kupaca ostaje izvan tog provedbenog postupka i što ima za posljedicu nisku kupoprodajnu cijenu ili uopće ne prodaju nekretnine. Prodaja pokretnina u ovršnim postupcima je polučila još lošije rezultate jer je činjenica da se prodaju uglavnom pokretnine koje su same po sebe neatraktivne, a i zbog činjenice da prodaja samih pokretnina nije oglašena na jednom mjestu pa dakle da bi se sa toga mjesta mogao pojaviti interes odnosno prijaviti kupci. Ovim novim predloženim rješenjem omogućava se daljnji razvoj agencijske ovrhe radi ostvarenja novčane tražbine na nekretninama i pokretninama prijenosom nadležnosti za ovršne radnje tehničke sa sudova na Financijsku agenciju. Dakle svakako se ne radi o tome da će Financijska agencija sada raditi i odlučivati o ovrsi, provodit će samo tehničke poslove koji se tiču oglašavanja nekretnina i pokretnina i prikupljanja sredstava ostvarenih u ovrsi i onda kasnije distribucijom odnosno raspodjelom tih sredstava i ono što je najvažnije na transparentni način i naravno na učinkovitiji. Ciljevi koje namjeravamo ovim ostvariti su utvrđenje realnije vrijednosti nekretnine, pri čemu ta realnost proizlazi ne iz onoga što smo mi procijenili nego iz onoga što će tržište ostvariti. Ovdje se govorilo o tome da će FINA procjenjivat nekretninu. FINA ne procjenjuje ništa više od onoga što je početna cijena možda bi bilo dobro da uopće početnu cijenu ni ne određujemo. Ono što je cilj dakle da kupci koji će aplicirati na dražbama ponude svoju cijenu i da se na taj način utvrdi njezina tržišna vrijednost. Širem krugu potencijalnih kupaca će se osigurati da na jednostavniji načini na jednom mjestu dođu do informacija o prodaji. To će naravno imati za posljedicu sudjelovanje većeg broja kupaca na javnim dražbama. Ovdje se očekuje i prodaja nekretnina po većim cijenama nego što je to bilo do sada, ali rješenje nekih problema o kojima smo ovdje govorili, a recimo tiču se poljoprivrednog zemljišta ili okrupnjavanja takvog zemljišta itd. Dakle, donošenjem ovog zakona veći broj potencijalnih kupaca nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku steći će mogućnost jednostavnije, pravodobnije i transparentnije informacije. Javnim priopćavanjem na internetskoj stranici agencije ostvarit će se brža i jednostavnija dostava, dakle pozivi za uplatu predujma za pokriće troškova prodaje, pozivi za sudjelovanje u elektroničkoj dražbi, prikupljanje ponuda elektroničkim putem su sve nova tehnička dostignuća koja mogu znatno ubrzati ovaj dio postupka. Sve nekretnine i pokretnine čiju je prodaju elektroničkom dražbom predložio ovrhovoditelj nalazit će se u očevidniku nekretnina i pokretnina agencije koja i provodi njihovu prodaju pa će se time jednostavnije, brže i učinkovitije provoditi postupak nekretnina i pokretnina. Ono što je bitno, nije manje važno dakle, time će se i sudovi rasteretiti ovog dijela postupka jer je on uistinu samo tehnički i ne spada u aktivnost sudovanja. Elektronička javna dražba biti će provedena aktivnošću agencije. Nakon što se uplati jamčevina onaj tko želi sudjelovati u dražbi i plati jamčevinu dobit će određeni broj identifikator i anonimno će sudjelovati u dražbi što isto smatramo velikom kvalitetom. Ponude za nekretnine i pokretnine će se dakle skupljat elektroničkim putem. Ona kupovina koja će biti ostvarena uplatit će se na račun agencije i agencija će bez odgode i bez zastajanja izvršiti prijenos tih sredstava na temelju pravomoćnog rješenja o namirenju koji agenciji dostavlja tijelo ovrhe,

lijepa. Gospođo zamjenice, ono što je ključno kod ovog zakona i kod ovog zakona o kojem raspravljamo cijelo dopodne, u kojoj je fazi gruntovnica s uvođenjem OIB-a. Jer u trenutku kad se počeo uvodi OIB u gruntovnici je samo 5% vlasnika bilo evidentirano putem JMBG-a. Prema tome, da li ćemo ovrhe vršit po principu vanknjižnog vlasništva ili će ključno tijelo Ministarstva pravosuđa, ta gruntovnica konačno bit dovedena u red i onda temeljem toga radit što treba radit. Druga stvar, kad će država i jedinice lokalne samouprave proknjižiti ono što su na onaj način ljudima oduzeli ili za infrastrukturne objekte ili za financiranje pojedinih stambenih naselja što se još dan danas vodi na ljudima kojima je to oduzeto '50.-tih godina, a vi danas imate tamo nekakvu nekretninu. Dakle niz stvari koje Ministarstvo pravosuđa mora prvo riješit u svojoj kući. A druga stvar, nitko danas nije kritizirao FINA-u, dapače, ali smo izrazili bojazan da FINA u ovom trenutku nema stručnjaka koji su u stanju procijeniti nekretninu. To je poseban profil stručnjaka ljudi. Vi ste sad rekli nešto sasvim drugo od onoga što je ministar jutros rekao, vi ste rekli da praktički FINA oglašava da će na njenim stranicama bit podaci o nekretninama i da će se na njene račune uplaćivat novci. I onda se postavlja pitanje, opet ostaje taj međukorak tko će procijenit tu nekretninu prije nego što se ona stavi nije bitno na što, kao obaveza da se ta nekretnina može prodati putem javne dražbe. Dakle tu nekretninu netko mora procijeniti, to je nešto što jutros niti je ministar rekao jer je govorio drugačije, rekao je da će to raditi FINA. Međutim, vi ste sad rekli nešto dijametralno suprotno. Vi ste rekli da FINA će raditi samo tehnički dio posla, informatički, ništa drugo i otvarati račune na koje će se uplaćivati ova sredstva temeljem zakona koja se trebaju uplatiti kao jamčevina, polog i ostale stvari. Pitanje vlasništva i pitanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga je nešto čime smo se mi intenzivno bavili kad smo došli u ministarstvo jer je stanje bilo poprilično loše. Ali smo ga doveli do upotrebljivosti, dakle ZIS će profunkcionirat, profunkcionirat će u okviru e-spisa. Paralelno s tim smo odredili i uvođenje OIB-a u zemljišne knjige kao preduvjeta za upis. Dozvolite ako mogu odgovoriti, ja sam vas slušala. Vjerojatno ćete mi dozvoliti da kažem do kraja. Dakle, uknjižba prava vlasništva u odnosu na jedinice lokalne samouprave ili bilo koga drugoga koji je, o kojem ste govorili je pitanje njihove provedbe. Mi ćemo kasnije na dnevnom redu imati Zakon o izvlaštenju pa možemo o tome i govoriti. Vi govorite o procjeni vrijednosti nekretnina, a procjena vrijednosti nekretnina uopće nije predmet ovog zakona nego početna cijena. To je nešto sasvim drugo.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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o provedbi i prodaji nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku nastavak je na upravo završeno raspravljeno prvo čitanje izmjena i dopuna Ovršnog Klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog. Smatramo da će ovaj sustav prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku biti učinkovitiji i transparentniji što proizlazi iz niza mehanizama ugrađenih u ovaj sustav. Bilo je dosta intervencija u ovršni postupak, te je tom sustavu, a radi ostvarenja učinkovitosti dosta učinjeno u prijenosu poslova iz sudske nadležnosti na druga tijela. Međutim, niti jedna zakonska intervencija u ovršni postupak do sada iako su sve išle prema ubrzanju i pojednostavljenju ovršnog postupka pa i rasterećenju sudova nije ozbiljnije intervenirala u ovrhu na nekretninama. Ovim prijedlogom zakona postiže se bolja obaviještenost potencijalnih kupaca, licitiranje i dizanje cijene pomaže svakako ovršeniku a razrađenom elektroničkom javnom dražbom izbjeći će se namještanje dražbi kao i u drugim segmentima što je transparentnost veća manja je mogućnost namještanja korupcije i sive zone. Razrađenim očevidnikom nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku sprječava se zatvorenost i špekulativnost postupka i suzbija crno tržište. Sada se zaključak o prodaji objavljuje na oglasnoj ploči suda i na drugi uobičajeni način, a dostavlja se strankama založnim vjerovnicima, osobama koje imaju pravo prvokupa, sudionicima u postupku i nadležnom tijelu Porezne uprave. Tako je na javnim dražbama sudjelovao relativno mali broj kupaca što je za posljedicu imalo nisku kupoprodajnu cijenu. Vjerujemo da će rješenja ponuđena ovim zakonskim prijedlogom upravo spriječiti zatvorenost postupka, pa samim time i suziti manevarski prostor crnom tržištu. Razrađena elektronička i javna dražba doprinosi izbjegavanju namještanja dražbi. Sada je propisano da se na prvom ročištu nekretnina ne može prodati ispod 4/5 a na drugom ne ispod polovine vrijednosti. Ako stranke pristanu prije pokretanja ovrha sporazumom pred sudom ili u obliku javno-bilježničke javno-bilježničke isprave može i ispod 1/3 vrijednosti nekretnina. U utvrđivanju vrijednosti nekretnina nužno ne prethodi postupak procjene po ovlaštenom vještaku što svakako nije transparentno, a svaka netransparentnost posebno u postupcima većih vrijednosti dovodi nas u sivu zonu. Posljedica toga vrlo često je bila da se vjerovnik nije namirio, a ovršenik i dalje ostao dužan i ne samo dužan već i bez višestruko vrednije nekretnine od samog duga. Ovim prijedlogom uređeno je prodaja nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, uređeno je da prodaju pokretnina i nekretnina onih čiji u elektroničkom javnom dražbom predloži ovrhovoditelj u ovršnom postupku provodi Financijska agencija. Uređen je način komunikacije između agencije i tijela koja provode ovrhu, uređena je obveza agencije za otvaranjem posebnih računa na koji će se isključivo polagati novčana sredstva kupovnine, pologa i jamčevine. Uređena je obveza agencije na upis pokretnina i nekretnina u očevidnik kao i čuvanje, zaštitu i pohranu podataka iz očevidnika, uređen je postupak prodaje nekretnina i pokretnina na elektroničkoj javnoj dražbi, uređen je promptni prijenos novčanih sredstava dobivenih prodajom i uređen je nadzor Ministarstva pravosuđa nad primjenom ovog zakona. Zakonskim rješenjima izmjena i dopuna Ovršnog zakona, a posljedično i odredbama ovog zakona nastoji se onemogućiti zloupotreba uočena u ovršnom postupku. Ovršni postupci se ubrzavaju, bitno se skraćuju rokovi za postupanje, jače se štite prava ovršenika, a istovremeno vjerovnik brže dolazi do namirenja svoje tražbine. Ovim novim pravilima želi se pojednostaviti, ubrzati postupak ovrhe, smanjiti troškove, rasteretiti sudove i ojačati pravnu sigurnost u postupku. Zbog svega navedenog klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Marijan Škvarić. Izvolite. Uvažena potpredsjednice Sabora, uvažena zamjenice, kolegice i kolege zastupnici. Klub HNS-a podržat će ovaj prijedlog zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Naime, to je posebno naglašeno da u tom dijelu i što smo razgovarali u prijašnjoj raspravi oko dijela Ovršnog zakona itekako nam je bitno da ostvarenje prava na jednakost građana pred zakonom i Ustavom, te na prava i pošteno suđenje u smislu Ustava Republike Hrvatske, Uredbi EU i Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Također, podržavamo zbog toga što je intencija naravno da bude apsolutno smanjenje troškova i naravno i ubrzanje postupka. Jer što smo i rekli Ovršni zakon i sam ovršni postupak u svakom slučaju je nelagodan, neugodan i neprimjeren za prije svega one koje su i ustvari vjerovnici, a naročito za dužnike. Evo, temeljni propisi koji ovo rješavaju, prije svega to je Ovršni zakon, kako bi ovršni postupak postao učinkovitiji donesen je i Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima kojima je Financijska agencija postala nadležna za provedbu ovrhe nad novčanim sredstvima ovršenika kod banke. Ali u tom dijelu ostaje i procedura ovrhe nad dakako nad nekretninama tako i nad pokretninama. I taj dio ovrhe dosada nije bio u cijelosti učinkovit. Naime, nekretnine su na usporednim javnim dražbama prodavane po niskim cijenama i uz sudjelovanje malog broja kupaca pri čemu vjerovnici nisu mogli namiriti svoje tražbine, a dužnici istovremeno nisu podmirili svoja dugovanja. Prodaja pokretnina pokazala je i lošije rezultate zbog neatraktivnosti samih pokretnina kao i zbog činjenice što prodaja pokretnina nije bila oglašena na jednom mjestu. u tom dijelu itekako treba definirati novo stanje, nove mjere. Tako se predlaže novo uređenje ovrhe radi ostvarenja novčane tražbine nad nekretninama i pokretninama prijenosom nadležnosti ovršne radnje prodaje sa sudova na Financijsku agenciju. Novi sustav trebao bi biti transparentniji, učinkovitiji i omogućilo bi se utvrđenje realne vrijednosti nekretnina. Također, potencijalni kupci će na jednostavniji način na jednom mjestu saznati informacije o prodaji što će za posljedicu imati sudjelovanje većeg broja kupaca na javnim dražbama te se očekuje prodaja nekretnina po većim cijenama. Kako bi se postupak ubrzao i činio transparentnijim predlaže se institut javne objave pismena na internetskoj stranici agencije uz zakonsku presumpciju uredne dostave pismena protekom osmog dana od dana objave na internetskoj stranici. Nadalje, predviđa se i mogućnost dostave pismena u formi elektroničke isprave u smislu zakona kojim se uređuje uporaba elektroničkih isprava. Predlaže se također i da Financijska agencija vodi očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku čime se za te predmete ovrhe napušta vođenje očevidnika kod HGK. Financijska agencija bi za obavljanje poslova koji su joj dodijeljeni otvorila i posebne račune. Financijska agencija po primitku zahtjeva za prodaju nekretnina objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi, na svojoj internetskoj stranici nakon što su ovrhovoditelji agencije platili predujam za pokriće troškova prodaje. Na elektroničkoj dražbi neće biti moguće dati više istovjetnih ponuda, što je dobro. Ponuda se daje elektroničkim putem, a Financijska agencija omogućuje se ponuditeljima da ponude mogu dati neposredno u poslovnim jedinicama agencije. Namirenje vjerovnika uslijedit će nakon što Financijska agencija zaprimi od tijela koje provodi ovrhu pravomoćno rješenje o namirenju. Prijedlogom zakona predlaže se i donošenje podzakonskih provedbenih propisa. Treba još donijeti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. Također, treba donijeti pravilnik o načinu i postupanju provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku te pravilnik o vrsti i visini naknade za obavljanje poslova propisanih prijedlogom zakona. Prije svega predmet ovog zakona će biti u okviru prodaje nekretnina u ovršnom postupku agencije će se provoditi na temelju osnove za provedbu ovrhe koje joj dostavlja tijelo provedbe ovrhe. Za prodaju nekretnina nadležni su regionalni centri agencije čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema nadležnosti tijela provedbe ovrhe. Nekretnine se prodaju na elektroničkoj dražbi na temelju zahtjeva za prodaju koji agenciji dostavlja tijelo provedbe ovrhe i također agencije na svojoj internetskoj stranici objavljuje poziv za uplatu predujma za pokriće troškova koje će agencija imati u vezi sa prodajom nekretnine. A nakon zaprimanja uplate predujma agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u elektroničkoj dražbi. I to također na svojoj internetskoj stranici. Kao ponuditelji u elektroničkoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu. Za provedbu prodaje pokretnina u ovršnom postupku nadležni su također regionalni centri agencije čije se mjesna nadležnost utvrđuje prema nadležnosti tijela provedbe ovrhe. Agencija prodaje pokretnine na elektroničkoj dražbi na temelju zahtjeva tijela provedbe i ovrhe. Evo još jedanput na temelju svih ovih mjera koje će trebati dati učinkovitije provedbu ovršnog postupka također što smo napomenuli da će biti smanjenje troškova, ubrzanje postupka i naravno da svi u tom dražbenom postupku budu jednaki klub HNS-a će podržati taj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Evo, zapravo ovo je nastavak današnje jutarnje ili prijepodnevne bolje reći rasprave. Već smo dio materijala ili podataka ili dio rasprava i posvetili ovom dijelu, odnosno ovom zakonskom prijedlogu koji se zove dakle prijedlog Zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku. Odmah jedna mala ispravka, kada kada se govori u ocjeni stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, dakle glava 2., piše da se novčane tražbine nad nekretninama i pokretninama prijenosom nadležnosti ovršne radnje i prodaje s sudova na Financijsku agenciju. Ne s sudova nego sa sudova jel', slovo a ili glas a se dodaje slovu ili glasu s u slučaju da riječ nakon toga počinje sa s, z, ž i š. Pa prema tome sa sudova sa sudova na Financijsku agenciju, ne s sudova jel'. Ali dobro, to je jedna mala nomotehnička greškica nadam se da se neće ponoviti više Što to u ovome zakonu piše u svezi pokretnina i nekretnina koje su u ovršnom postupku? Piše da je dosada potencijalnih kupaca bilo malo i piše da je uspješnost takvog vođenja postupaka bila slaba naročito na pokretninama, nešto malo bolji uspjeh je bio kod da kažem pokretnina i evo sada napokon ponovo imamo ovu našu FINA-u koja će provoditi zapravo postupke provedbu prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, dakle nakon onog kako sam rekao danas u raspravi SDK nakon ZAP-a, imamo FINA-u koja je postala jedna mala svaštara kako bi bila valjda u punom pogonu i imala posla eto pa će imati posla i sa ovrhama na nekretnine i pokretnine i procijeni vrijednosti nekretnina i pokretnina. materijalu, u ocijeni stanja piše da je bio prije jako mali broj kupaca dok je najveći broj potencijalnih kupaca ostao izvan provedenog postupka prodaje. Ovo je za posljedicu imalo nisku kupoprodajnu cijenu koja je postignuta prodajom. Jednako tako, prodaja pokretnina u ovršnim postupcima poučila je još lošije rezultate. Sada ako smo čuli i od prethodnih govornika s ove govornice da će ovaj zakon doprinijeti učinkovitosti i transparentnosti tog svršetka ovršnog postupka time da će biti e-putem i javna dražba i da će se to provoditi dakle, da će biti veći broj, očekuje se veći broj mi nije jasno očekuje li se veći broj potencijalnih kupaca u domovini, dakle u RH ili se očekuju i kupci iz inozemstva. Osiromašeni hrvatski narod i građani osim nekoliko možda stotina obitelji će teško i kako reće gospodin Marić, ne bih ja nikada konkurirao na natječaju za kupovinu kupovinu takve nekretnine jer je vrlo jasno kako je zapravo nekretnina dospjela, na koji način i koji su sve postupci prethodili i koja muka bivšega vlasnika je prethodila da bi to dakle dakle dužnika, ovršenika da bi to pak jamca ne samo dužnika, nego li jamca na nekakvim kreditima da bi njegova nekretnina kao jamca ušla na javnu dražbu putem FINA-e i e-natječaja. I ja sam u vjeri da će možda biti učinkovitiji postupak dakle prodaje takvih nekretnina i pokretnina ali to da ćemo izbjeći kako netko reće sivu zonu u to ne vjerujem. Nać se načina i uvijek ima načina da se nekome pogoduje i da određenu nekretninu ili pak pokretninu dobije relativno za iznos koji je ajde pogodan ili onakav kakav se netko dogovori i to se ne može izbjeći. Možete vi sto e-natječaja otvarati ovaj i ponuda ali uvijek su mogućnosti takve da i kako oni kažu postoji rupa u zakonu takvi da se uvijek to može ostvariti određena da kažem ono što zapravo ne očekujemo i ono što ne želimo vjerovati da se događa ipak će se događati. Sam Sam ovrha i svi oni koji se namiruju nadam se, svi novci koji se budu ostvarili i od strane vjerovnika i od strane države kao ponekad u nekim slučajevima kao vjerovnika nadam se da će napuniti kuhinje čajne kod naših ministara ili potpredsjednika Vlade i da će biti novaca i za pun frižider u našim ministarstvima. Hvala vam lijepo. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. kolegice i kolege. Zaista mislim i u to sam uvjerena jer o tome i svjedoči zakon o cjelini i p prijedlog zakona u cjelini i pojedine njegove nove da sve one nevolje koje smo i sve one nedoumice pa i nepoštenja koja su se pojavljivala prilikom prodaje nekretnina gdje nisu bili zadovoljni ni vjerovnici, ni dužnici tj. ovršenici niti ovrhovoditelji da će se ovim prijedlogom zakona riješiti. Ovo je zaista jedan vrlo, vrlo kvalitetan prijedlog zakona. Naime, ako pođemo i svi koji nešto više o ovom znamo i u jednoj je bližoj ili daljnjoj povijesti da je uvijek namjera nad nekretninama kao sredstvom izvršenja u odnosu na stvarima bila uvijek daleko teža nego nad novčanim sredstvima. Na novčana sredstva dakle koju provodi FINA, toliko je FINA efikasna da smo imali i zbog toga problema pa je ponekad blokirala račune, ne ponekad nego u jednom razdoblju i dosta često kada to nije smjela i nije trebala. Pa smo onda i u međuvremenu mijenjali zakon kako bi se točno moglo razlučiti kada ona to može činiti, na kojim računima a na kojima ne. dakle, sada smo ovdje kod prijedloga zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina. Što se u prošlosti događalo, u jednoj malo daljnjoj prošlosti? Da je bila sramota, nešto mi se čini da je natuknuto i kolega koji je prije mene govorio, da ljudi u manjim mjestima jednostavno nisu htjeli na javnim dražbama tim usmenim javnim dražbama kupovati te stvari. To je nekako se smatralo nemoralnim kupovati stvari od takvih osoba. Oni su uvijek izazivali neko sažaljenje prema tim osobama da se televizor plijeni, da djeca ostanu bez jedine zabave i to je ljudima apsolutno s moralnog stajališta bilo neprihvatljivo. S druge strane mi danas, a nekretnina se često isto tako rijetko mogla i prodati, ali što se događalo u zadnje vrijeme i što je odgovor je odgovor na tu situaciju da smo mi u zadnje vrijeme kada takvih više moralnih zazora nema nitko od pojedinca, nitko od grupa pojedinih socijalnih kategorija u društvu, da ne zaziru nego da upravo nanjuše gdje je nevolja ljudska i da se na tome još obogate. I šta je bilo onda jednoj odgovornoj vlasti da upravo takve stvari spriječi i to je jedan odlučan odgovor. S jedne strane da budemo pravna država, da štitimo vjerovnika ali jednako tako da imamo jedan socijalni momenat prema ovršeniku i da ne dozvoljavamo sve one zlouporabe koje naročito nad prodajama nad ovrhom na nekretninama bilo. Paradoks je taj da su nekretnine bile prodavane gotovo za bagatelu, da su se treće osobe obogatile, da vjerovnik nije u cijelosti namiren, a da dužnik također je i dalje ostao dužan, a ostao bez svoje najveće vrijednosti. To su paradoksi i na to je dobro reagirala Vlada kroz resorno ministarstvo predlažući ovaj prijedlog zakona. Da vidimo dalje ono što sam prije rekla u jednoj replici na prijedlog Zakona o ovrsi i to ostajem kod toga i to treba učiniti, da se stavi bar moratorij i da se ne može izvršiti u ovim trenucima krize ovrha nad stanom obitelji koje imaju malodobnu djecu. Sada ćemo vidjeti što su radile banke. O tome su pisali naši mediji. banke koje odnosno osobe i to visokopozicionirane osobe u upravljačkim menadžerskim strukturama određenih banaka da su formirale posebne tvrtke koje su imale i poseban naziv za to plasirajući takve kredite znajući unaprijed procjenjujući takve osobe da će za koju godinu doći u nevolju i da će se oni namiriti od te nekretnine. I što se događalo? Da su upravo takve osobe i kroz naš ovakav sustav koji je to omogućavao vrlo jeftino kupovale nekretnine tih osoba, dakle te iste osobe koje su im plasirale kredit takva imovina kasnije, ti stanovi i ostale nekretnine postali su privatno vlasništvo zaposlenika visokih dužnosnika banka kažem o čemu je pisao i naš tisak. Prema tome, pravda zahtjeva i aktualni trenutak oni koji su bili neodgovorni u takvom jednom ponašanju moraju snositi određene posljedice. Mi sada ne možemo govoriti ni u ovom momentu o nekakvom velikom ekonomskom zaokretu. To je jedno pitanje koje će se na europskoj razini razrješavati, pa i u ovim predstojećim izborima, ali ono što mi možemo i što smo dužni napraviti i što kao socijaldemokratska vlast sa svojom koalicijom moramo napraviti, a to je upravo da pokažemo da snose solidarnu odgovornost i prije svega i za vlastite postupke i rizik. Često se prebacuje odgovornost na građane da su ugrizli više nego što su mogli prožvakati. Ima i te istine. Ali gdje je odgovornost banaka? O tome već svi ovdje često govorimo da je profit privatni a svoju odgovornost su socijalizirali što je apsolutno neprihvatljivo, a to upravo ovdje ne radi ničijeg kažnjavanja nego to elementarna pravda zahtjeva da se u tom smislu i na takav način reagira. Dakle upravo oni koji su i povezani s njima oni su od toga profitirali. Međutim nisu jedini. Imamo i druge skupine koje sudjeluju na izravan ili neizravan način koji su sudjelovali u ovrsi ili koji su znali za takve podatke da bi se organizirali da bi čekali dok vrijednost nekretnine toliko opadne i tek onda kupovali. Naravno tu je bilo i mafijaških skupina koje nisu smjele dakle običan zainteresirani kupac koji bi rado kupio tu nekretninu po pristojnoj cijeni vrlo brzo tržišne cijene nije smio to kupiti. nije smio to kupiti. U određenim gradovima to je evidentno i to je poznato našim tijelima gonjenja samo se i čekaju rezultati jeli se tu što postiglo. Dakle ostajući po jednom načelu da vjerovnici budu zadovoljeni u svojim potraživanjima, da ovršenik ni u kom slučaju ne plati više nego što je dužan i ono što je nama najvažnije, da treći ne profitiraju iz ovog odnosa. I zbog toga nalazeći način da država sudjeluje i da koristi jednu dobro opremljenu i sposobnu u financijskom smislu u stručnom smislu, u kadrovskom, ali i po opremi da to može učiniti naša agencija da to može FINA učiniti učiniti i izvršiti i ono na jedan centralizirani način što je svakako na ovakav način mogućnosti. Kaže kolega Grubišić, moći će se i to izigrati. Pa naravno možda nema zakona koji se ne može izigrati, ali ono što je u startu potrebno da stvaramo, da otklanjamo sve one mogućnosti i da ne olakšavamo onima koji žele izigrati zakon. I zato na ovakav način postavljene stvari gdje će se centralizirati takva jedna prodaja, gdje će svi dobivati svoju zaporku na najpošteniji način će se doći do prodaje takvih nekretnina i po realnoj cijeni što će zadovoljiti u velikoj mjeri i vjerovnike, ali jednako tako i same dužnike, a otkloniti one špekulante ponavljam koji su zarađivali na najtežoj ljudskoj nevolji. Hvala lijepa. Kolegice Antičević, govorili ste o moralnom odnosu prema ovršenoj nekretnini i da je nekada bilo neugodno većini kupovati takve nekretnine, ali da se pojavljuju sada skupine i tu ste upravu. Pojavljuju se i pojedinci i skupine koji beskrupulozno vrebaju takve situacije. Jutros sam, niste bili u mogućnosti to čuti, čuti, jutros sam kazao da 3 milijarde eura je plasirano preko posrednika kredita u Hrvatsku, da je većina tih kredita nije vraćena zbog visokih kamata i ovršene su nekretnine, da je većina njih branitelja i da su većina postali vlasnici nekretnina posrednici, agenti koji su nudili takve takve kredite. I upravo se to nalazi na državnom odvjetništvu već godinama ali nema nikakve reakcije. Dakle, neki pojedinci itekako vrebaju takve situacije i ne samo da vrebaju i kreiraju takve situacije. Kreatori takvih situacija čekaju kada će se ostvariti i da nastupe. Ali uvijek ima i onih drukčijih. I ja još uvijek vjerujem da je većina, da ima moralnu indignaciju prema takvoj pojavi. Ali jedan primjer ću samo ispričati, jedna psihologija u srednjoj školi u gimnaziji u Zagrebu radila je test iskrenosti kod učenika u trećem gimnazije i pitanje jedno od pitanja je bilo biste li utajili porez kada bi 100% zajamčeno bilo da vas nitko neće proganjati i da nitko nikada neće saznati jedan je samo jedini dječak odgovorio da ne bi ni u tom slučaju, ona ga je izrugala pred cijelim razredom i rekla vidi kako javno laže. Oduzela mu je pravo na snove, pravo na ideal za razliku od nekih …/Govornik se ne razumije./… koji kažu da bi krali kada ne bi nitko znao i da se toga ne stidi. Hvala lijepa. Odgovor na repliku Ingrid Antičević-Marinović. moramo upravo određena ponašanja prepoznati kao nemoralna i otklanjati ih iz zakonodavstva. Prema tome, nešto što je prije bilo uobičajeno ne može biti ništa u našem pravnom poretku što je protivno moralu, moralu, društvenom moralu. Prema tome, ovo su bitna pitanja o čemu ste vi sada govorili i ja prije u raspravi. Nisu moralna pitanja hoće li brak biti između heteroseksualnih ili će postojati i druge zajednice homoseksualne naravi. Ovo su moralna pitanja našeg društva, ovo su stupovi a ono su privatne stvari a ovo je zajednička stvar svih nas. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo kolegice Antičević, ja ću se složiti sa vama, sa vašim prijedlogom da stvarno ne bi trebalo izvršiti ovrhu na stan ili imovinu koja je obitelj sa malodobnom djecom. Danas kada imamo 300 tisuća građana u blokadi vjerujem da bi to doprinijelo još jednoj koristi a to je pronatalitetnoj politici u Republici Hrvatskoj kada sirotinja koja je blokirana krizom, neimaštinom, stečajem, nebrigom i ostalim ovakvim prijedlogom koji ste dali zaštitili one koji imaju malodobnu djecu ali vjerojatno potaknuli da imaju novorođenče kako ne bi bila ovršena njihova imovina, njihov stan ili osnovni prostor za život. S time bih se složio s vama, možda bi to pomoglo i hrvatskoj naciji i populaciji. …/Govornik se ne razumije./… što ste ovu moju jednu ideju podržali mislim da bi bila pravedna, to treba vidjeti zaista sa bankama i onima koji još uvijek uživaju da drže mnogobrojne stanove koji su oduzeti, naravno zato što krediti nisu plaćeni koji na to još uvijek ne plaćaju porez i u jednom da se to malo izvidi, ozbiljno da se o tome razmotri. No, mislim da bi bilo na opće jedno zadovoljstvo i riješile bi se mnoge teške traume traume u koje upadaju naši građani. Evo ponavljam primjer Italije, ponavljam i primjer Španjolske koje su to učinile. Naime i to su pokrenule žene Italije, žene udovice, koje evo na svu sreću nisu bile udovice, iako je i to nesreća, što su im muževi stradali u ratu, nego zato što su izvršili samoubojstvo kao ljudi koji su ostajali bez posla, ostavili su kredite i žene Italije, udovice, one su pokrenule tu jednu inicijativu i bez obzira koja je bila vlast i kakva struktura u Italiji to je sada provedeno u djelo i to je koliko toliko saniranje ove teške situacije ljudi koji su se ne samo u Hrvatskoj nego širom Europe našli u jednakoj i bezizlaznoj situaciji a ponajmanje

pa nije dobro niti jedan zakon glolificirati, nije dobro govoriti da će se jednim zakonom nešto strašno promijeniti. Iskreno govoreći ja bih volio da o ovom zakonu raspravljamo nakon što usvojimo Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Mislim da bi onda priča bila malo drugačija jer da bi mogli uopće raspravljati o ovom zakonu onda fali nekoliko ključnih podataka. Prvo koliko recimo u Hrvatskoj godišnje se izvrši ovrha na nekretninama, pustimo onaj bankarski dio, banke to rješavaju na svoj način, govorimo o građanskim sporovima. Dakle, pustimo banke. Njih stavite u poseban koš. I drugo pitanje je koliko je tih nekretnina prodano u prvom krugu, koliko u drugom, koliko u trećem. I da imamo te podatke vjerujte da bi naša rasprava u cilju zaštite naših sugrađana išla u sasvim drugom smjeru i ne bi bila politički uopće obojena. Dakle, to je nešto što fali. A Zakon o fiskalnoj odgovornosti ako ga se budemo držali upravo će to tražiti od onih koji predlažu zakon, da se vidi što se sa tim zakonom dobiva. Druga stvar, mi stalno zaboravljamo da bum nekakvih zemalja gospodarskih s kojima smo se voljeli i mi uspoređivati koje su nam često nametali su ustvari stvorile financijska i građevinska industrija a isto tako i veliku, najveću ekonomsku krizu u povijesti su upravo izazvale te dvije da tako kažem branše. I prema tome, kada govorimo o ovom Zakonu o prodaji nekretnina i Ovršnom zakonu onda uopće nije zanemarivo zbog čega je došlo do ovrhe, zbog čega su se građani nad kojima se vrši ovrha našli u takvoj situaciji. Prema tome, ne možemo govoriti o zakonu, o tome da će naši sugrađani sutra ostati bez nečega a zanemariti činjenicu u kojoj se nalazimo, da se nalazimo već šestu godinu u recesiji, da imamo toliko i toliko stotina tisuća nezaposlenih, da u datom momentu što Hrvatima nije bilo dostupno, a to su bili krediti, najedanput se počelo nuditi kao najlakše dostupna roba. I to je jedan od razloga zašto će se mnogi od naših sugrađana naći nažalost na ovrhama. Druga stvar, ostalo je dvojbeno, ministar je jutros rekao da će se u FINA-i vršiti procjena nekretnina, zamjenica ministra je rekla ne, FINA će vršit nešto drugo. Ključna stvar kod ove ovrhe, koliko je realno izvršena procjena nekretnine. Jer nema u Hrvatskoj puno ljudi koji imaju novce i koji će se pojavljivati na ovakvim tržištima ili oni koji će se usudit javno pokazati. Dakle vrlo brzo će oni stupiti jedni s drugima u kontakt pa vi možete pričat koliko god hoćete da ćete objavit ovo ili ono, ključno je dakle koliko će bit realna procjena nekretnine, a zato je bio ključan podatak koliko nekretnina u Hrvatskoj recimo u zadnjih zadnjih 4-5 godina prodano u prvom, koliko u drugom, koliko u trećem krugu. Treći krug je bio praktički, ja ne znam da li je bilo i 50% vrijednosti nekretnine, možda manje. Nekad je bilo samo da se pokrije ono što je dužnik dužan. Dakle, to su sve podaci koji naprosto fale jer kad netko meni kaže da je katastrofa bila u gruntovnici jer se sad puno napravilo, a ja znam kakva je situacija bila što se tiče ovdje, pa to mi ne može nitko pričat i ne može mi nitko prodavat i zato sam vas pitao kakva je situacija s OIB-om sad u gruntovnici jer što znači ako mi ne možemo nekretninu povezat sa vlasnikom, a OIB je upravo proveden zbog toga. Jedan od velikih problema i zastoja investicija u Republici Hrvatskoj je gruntovnica jer vi ne možete doći do vlasništva, ne možete doći do vlasničkih podataka. Dakle niz otvorenih pitanja. I ovo što ćemo mi deklaratorno donesti ovakav zakon, mi nažalost nećemo riješit probleme, ali isto tako ako se zaklinjem u to da smo socijalna država onda moramo razmišljat itekako zbog čega je došlo do ovrhe. Jer ponavljam, mnogi naši sugrađani su se nažalost na marginama društva našli ne svojom voljom nego stjecajem okolnosti. Najprije im je nuđeno nešto da mogu doći jeftino do toga do čega prije nisu mogli doći, to su krediti, a onda istovremeno im je ponuđeno da mogu kupit nekretninu i onda su nažalost ostali bez posla su ušli u nekakve druge transakcije. I nažalost ono što im garantira nekakav pristojan život, njima i njihovoj djeci, ostat će bez toga. Prema tome, nemojmo ništa glorificirati, nemojmo reći da ćemo s ovim zakonom nešto riješiti, pogledajmo što imamo u Hrvatskoj i na kraju krajeva da tako kažem običaj je prije svega u malim sredinama pa i sramota je otići kupit nešto što se na sudu prodaje kao ovrha. To je naprosto u hrvatskom narodu usađeno i tu će se isto s vremena promijeniti,

naime prodajem kuću ovih dana, otišao sam u kako vi kažete gruntovnicu i katastar kupcu da ponudim jasno kopiju plana itd., a kuća koja je napravljena '83. uz građevinsku dozvolu nema je ucrtane na planu. Kaže samo do '69. su ucrtane, dakle postoji neka stara kućica koja ne odgovara uopće gabaritima ove nove kuće. kuće. Eto to je, samo kažem kao prilog vašoj raspravi o kojoj vi govorite dakle što će se događati i što se može dogoditi u slučaju i sad ide ovrha na tu malu kućicu koja je bila prije, a ne na ovu veliku. Ne znam na što će ići, ja ne znam.

nismo javno objavili što smo našli u pojedinim ministarstvima. Iz kolegijalnosti prema kolegama neke stvari nismo objavili. Ja sam rekao jedan podatak što se tiče gruntovnice. Dakle, u trenutku kad je počeo projekt uvođenja OIB-a u u gruntovnicu dakle kao jedinstvenog nekakvog identifikacijskog znaka nama je kao referentni podatak služio JMBG jer on je jedini koji su praktički svi imali. U gruntovnici u tom trenutku samo 5% vlasnika nekretnina u Republici Hrvatskoj je imalo svoju identifikaciju putem JMBG-a. I dok se to ne riješi nažalost situacija će bit ovakva kakva je. E sad, ako vi nemate unutar vlastite kuće riješeno praktički evidencijsko stanje što tko ima i tko je vlasnik čga i kakve promjene tu nastupaju, možete vi donosit kakve god hoćete zakona. Naprosto na što ćete se naslonit, naravno vele neki da nema veze gruntovnica, pa zato nit nisu radili na gruntovnici nego na nečem drugom. Završna riječ zamjenice ministra pravosuđa Sandre Artuković-Kunšt. Ovo je prvo čitanje i naravno do drugog čitanja ćemo razmotriti sve sugestije koje su dane u raspravi. Ja ću samo ponoviti ono što sam rekla vezano za moratorij, odnosno za ono što je primijećeno u postupcima ovrhe, određeno da tako kažem bogaćenje ili manipuliranje u ovršnim postupcima. Ključ gdje se ta događanja zbivaju su dugotrajnost postupka, a temelje se na kamatama i na troškovima. Dakle svaka dugotrajna ovrha pogoduje onima koji žele manipulirati pa se to odnosi i na moratorij. Smatramo da je prijedlog za 6 mjeseci dovoljan. Ne bismo ga produživali, željeli bismo poslati poruku koja se zove kultura plaćanja, željeli bismo dužnike zainteresirati da oni sami što prije izađu iz dužničkog položaja položaja koji je u svakom slučaju nepovoljan. Jedna od okolnosti koja se toga tiče je i kvalitetna prodaja nekretnine dužnika. Da li je i što je prethodilo situaciji da su osobe u ovim okolnostima u dužničkom ropstvu, banke, plasiranje rizičnih kredita itd., to je sve nama vrlo dobro poznato. Ali mi možemo to analizirati i možemo djelovati. Područje djelovanja je vrlo suženo. Ono se svodi ili na mogućnost dogovora sa bankama pa da one pristanu na određene okolnosti odgode itd. Ili na mogućnost preuzimanja duga u ime dužnika od strane države. Stanje prekomjernog deficita, ovu drugu opciju apsolutno ne omogućava, a za ovu prvu nemojmo apelirati na moralnost banaka ili na moralnost bilo koga tko na tržištu plasira kapital. roba, ima svoju cijenu, ima svoje uvjete naplate i to je vrlo okrutni sustav gdje neka priča o moralu ili socijali jednostavno neće proći. Ako je banka prilikom plasiranja svojih sredstava rizik prekomjernog prebacila na dužnika, onda je to pitanje, dakle prebacivanja rizika, onda je to pitanje konkretnog predmeta ako možemo govoriti o postupku u odnosu na kredite u švicarcima, pa će se onda to u tom kontekstu to riješiti. Ako govorimo o plasiranju kredita prema braniteljima naravno da postoji i kaznena odgovornost za iskorištavanje nužde, neznanja, teškog imovinskog stanja i slično drugih koji su zaključivali lihvarske ugovore ako su ih zaključivali, a ja vjerujem da će se to u postupku utvrditi da ili ne. Govorili smo o Italiji i o Španjolskoj. Nemojmo poticati iluziju da će netko drugi preuzeti dugovanje, nemojmo se i dalje vrtiti u krugu da se može izbjeći naplata dugovanja. Niti Italija, niti Španjolska nisu donijele čarobno rješenje. Postigle su dogovor države vezano za potraživanja države. Dakle, jedino država može raspolagati sa svojim potraživanjem pa odgodit naplatu ili od njega odustati itd. A ako je riječ o potraživanjima drugih recimo banaka onda je pitanje pregovora kako sa bankama doći do rješenja i doći do dogovora. Ako smo u odnosu na prethodne zakone neke pomake postigli onda vjerujem da možemo u ovom dijelu, dakle dogovorno sa bankama nešto učiniti. Ali nemojmo imati iluziju da banke neće svaku odgodu naplatiti kroz kamate. Hoće, svakako. Interes bi dužniku trebao biti da što prije i što brže riješi riješi svoj dug. Hvala lijepo. nudi jedan širi društveni proces od toga da su i mnoge tvrtke propale zbog toga jer ne mogu vraćati kredite, nisu mogli prodati stanove jer je tržište nekretnina zasićeno. Dakle, ja sam to stavio na stranu, jer bez brige. Nemojte se vi bojati za banke, snaći će se oni. Ja sam govorio o građanskim

o međusobnim nekakvim dugovanjima koliko je nekretnina prodano pa ćete vidjeti zapravo koliko je uopće bilo prometa i stoga ćete vidjeti negativnosti koje su se događale. A ovo što banke rade, banke će sebe zaštititi. A isto tako u datom momentu ako je pametna banka pazit će da niti klijenta ne ošteti. Prema tome, to je jedan dio priče. Na kraju krajeva izmjenama zakona koje je Ministarstvo financija predložilo prije mjesec i pol, dva dana na određen način rješava ovaj problem, pokušava se riješiti. Dakle, ja sam govorio o građanskim parnicama i zato sam rekao razlog, vrlo je bitan razlog zbog čega je došlo do ovrhe. I onda kad mi to razlučimo onda nećemo jednostavno staviti u istu košaru sva jaja jer se mogu sva razbiti a na žalost ovaj zakon upravo upućuje na to. Odgovor na repliku, Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Ne, ja se s vama ne slažem. Ovaj zakon upravo rješava one anomalije i one probleme koje smo uočili. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.